Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, obrazovanje i učenje je kao vožnja biciklom, ili veslanje. Čim prestaneš da veslaš, vraćaš se unazad, ili ako prestaneš da vrtiš pedale, moraš da padneš. Sada, naši profesori su, ja kažem, odlučili da prestanu studenti da vrte pedale. Iza ovih plenuma, tzv. plenumaša, stoje naši profesori, to je moje mišljenje. Dakle, njihovo ponašanje je ponašanje kao 1941. godine, gde oni požele da stvore što pre 1945. godinu. Tu se priča o jahanju, o revolucionarnoj pravdi itd.Hajde da vidimo koliko je ovo društvo nepravedno i prema kome. Ja društvo i ljude delim na dve grupe – jedne koji proizvode novac, koji znaju kako se novac proizvodi, kako se novac stvara i druge koji znaju kako se novac troši, u šta spadaju i ovi plenumaši itd.A lajk Tramp, to znači da obožavam Trampa. Tramp je pre neki dan sve one u majičicama sa crvenom rukom pohapsio. Dakle, odmah u začetku je pokupio sve demonstrante koji su pokušali da kažu da su mu ruke krvave. Dame i gospodo narodni poslanici, juče je valjda Tramp doneo odluku da uskrati finansiranje koledžima, univerzitetima i školama koji su dopustili nezakonite demonstracije na koledžima, školama i univerzitetima. Dakle, rekao je za tu vrstu školovanja i obrazovanja – gde se nezakonito demonstrira, nema novca. Treba nešto naučiti i od Trampa.Ali da vidimo kakvu nepravdu doživljavaju oni koji stvaraju novac, koji u suštini pune budžet. Mene su učili da je novac sredstvo za razmenu robe. Dakle, da bi se i usluge vršile, morate da imate neku robu pomoću koje trgujete itd. Sada, jedni novac stvaraju, a drugi ga troše. Ja sam bio svedok u Inđiji, kada svako jutro nekoliko hiljada mladih od 19 do 25 godina ide na posao da stvara novac, radi u industrijskoj zoni, dakle, Inđija,

gde se većinom šeta, nego u Inđiji gde se novac stvara. To je jedna vrsta nepravde.I sada pre jedno desetak dana šetalo se, nekada to što se zove plenum se u moje vreme zvalo „Otpor“. Malo je to modifikovano, ali recimo, otporaši su išli od Novog Sada do Beograda da podrže neki veliki miting opozicije, a u ovom slučaju se išlo obrnuto, iz Beograda se išlo prema Novom Sadu na veliki miting takođe opozicije. I gle čuda, dva dana se nije moglo, Inđija i Stara Pazova gde postoje dve razvijene industrijske zone su na magistralnom pravcu Beograd-Novi Sad-Subotica, dela. Jel verujete da su morali da mole da stignu ujutru na posao, jer je put bio blokiran, da bi ove svete krave mogle da prođu i da stignu na protest, gde su pešačili za 60 evra? Dakle, morali su ljudi koji idu da rade, da stvaraju novac, da mole da dođu do radnog mesta gde se novac stvara, da bi ovi mogli da taj novac troše, uprkos tome što se ne obrazuju.Zato sam ja pristalica Trampa. Ako dekani i profesori ne mogu da zavedu red na fakultetu, to im je posao, za taj posao ih država plaća, znači država izdvaja novac za te univerzitete, za fakultete i ako oni ne mogu, a posao im je obrazovanje, ukoliko oni to ne mogu da rade, šta će nama taj fakultet, lepo neki privatni fakultet nek dođe na to mesto.24/2 MZ/LŽKoja je nepravda prema privatnim fakultetima. Oni ne dobijaju novac od države, a pri tome plaćaju porez da bi ovi drugi živeli od njihovog rada, pa još neće ni da rade, pa malo rade na privatnim fakultetima, ali neće na državnom da rade, jer traže platu koja je uvećana 11% i još 16% više.Sada nepravda, kakva je tek nepravda na poljoprivrednim fakultetima? Popunjenost je 37%, a plate primaju kao da su 100%. Broj profesora Broj profesora i zaposlenih nije pao. Upis studenata je 37%, broj profesora je 100%. Pa kakva je to onda vrsta pravedne raspodele i koliko trpe ovi što izdvajaju novac? Izdvajaju da neko uči, taj neće da uči, ali daj da mi finansiramo profesore koji su u štrajku.Bojim se da oni nisu samo u blokadi i u štrajku, mislim da je njima mozak na određeni način, posebno ovima koji ih tu prate, koji ih tu prate, ne privremeno u blokadi, već u debeloj blokadi, u štrajku, a izgleda da povremeno i obustavlja rad. Pitam, koja je nepravda prema ovima koji stvaraju novac za manje plate? Ja gledam ko šeta. Šetaju siti i napiti, šetaju roleksi,

E sada pitam, u toj podeli – zašto stalno jedni treba da rade, a drugi treba da uživaju?Gle čuda, pričali su o tome kako se u javnom sektoru, a i u obrazovanju svi zaposleni sa članskim kartama SNS-a, a kad pogledaš demonstrante, je li tako, gospodine Jovanov, dve trećine njih je na državnoj sisi. Pojavila se jedna iz Uprave za agrarna plaćanja,

a sada ste nešto uzeli da pričate. Pa čekaj, SNS, jeste li muzičari ili niste? Jel SNS zaposlio sve u javni sektor? Vi niste u javnom sektoru. Otkud u demonstrantima dve trećine iz javnog sektora? A i profesori su iz javnog sektora, samo što su izgleda zaboravili. E sad, kako se novac stvara, kako se troši, ja sam na strani onih koji novac stvaraju.E sada još nešto. Miloš,

šta je Mi? MI5, MI6, kako beše, ona čuvena britanska organizacija koja ga verovatno podržava i finansira na određeni način, bez obzira što je Francuz. Baš mi je to, MI, pa uzeli jednog Francuza pobeganovića, a loš znači da je loš kao čovek, što je juče i pokazao. Ali, na stranu što je loš čovek, mi smo dopustili da taj loš čovek obrazuje studente. Ja sam zabrinut čak i za mentalno zdravlje pojedinih naših studenata kada vidim ko im sve predaje.Miloš Jovanović pobeganović predaje studentima, verovatno im predaje patriotizam itd. Da u Francuskoj to uradi na njihovom fakultetu i da izađe da blokira neko sokače u Francuskoj, bilo šta da blokira, da stavi samo dve noge na kolovoz i da nešto blokira, ja mislim da bi nam ga Francuzi vratili u komadima. Oni imaju pse, konjicu, bog otac, ali sigurno ne bi radio ono što radi trenutno u Srbiji.Pa hajde da vidimo Jovu Bakića. Jurenje na sceni je sprovođenje programa Jove Bakića, a ovaj Mi-loš je verovatno neka vrsta fizičke radne snage, da ono što kekeljavi Bakić ne može da uradi, da proba ovaj malo živahniji da ovde nama utera navodno strah u kosti. Pri tome je povredio tri žene, valjda se u Francuskoj ne goni po službenoj dužnosti. je neko govorio – ja ću reći da sam ja ukazivao i u medijima, jer nije bilo Skupštine, ja sam govorio o tome da je na delu terorizam, da je to smišljena upotreba nasilja. Miloš Jovanović je to dokazao.25/1 što ga Atlagić zove „glavotres“ kako se zove Teodorović, on i dalje predaje razumeš, on je kao „sveta krava“ i dalje predaje, i sada zamislite šta naši studenti treba da nauče mi smo još dobro i prošli.E, sada da vam opišem našu situaciju ni malo naivno. Dakle, dame i gospodo sportisti ko je išao na fudbalske utakmice itd. tek kada su se pojavile sedeće stolice na jugu i severu tada su počeli vandali i huligani. Znači, vandalizam i huliganizam se pojavio kada su već onako trebali da civilizuju taj stadion itd. i sada ja da opišem našu situaciju. Nas je dva puta više, ali su oni dva puta luđi, nas je dva puta više, oni su dva puta luđi. Ko je bio na utakmici? Recimo na zapadu Zvezdinog stadiona ima dva puta više nego na jugu i kada izbije nered, najbolje je kada policija odmah na početku uđe na južnu tribinu i zavede red, to je najbolja stvar, ali mi smo to propustili, nas je dva puta više na zapadu, ali ovi kada uđu i počnu da nas jure po zapadnoj tribini, mi na centru koji smo uzeli centar zapada mislimo da smo mi malo bezbedniji, jer ovi huligani sa juga treba da pređu jedno 50 metara i da dođu do nas. Mi smo sada negde izabrani u centru i mi smo u centru.Gospodo, oni su već došli gotovo do lože, to se sprečava ako ste bili na stadionu, može da se takva vrsta vandalizma i huliganizma, može da spreči samo intervencijom policije. E, zato ja mislim da treba primena, striktno zakon da se primenjuje bez obzira što smo malo i zakasnili.Zakon treba da bude jednak za sve, za mene su demonstranti isti bez obzira na pol, veru, zanimanje, zanimanje sada jel? Na veroispovest, na partijsko opredeljenost itd. Kada izađeš na ulicu ti si demonstrant, a ako si huligan ti si huligan. Zakon treba da važi za sve i poslednji je trenutak da mi pokušamo da stavimo tačku na ovaj terorizam da terorizam ne bi stavio stavio tačku na državu.Mislim da su došli, ono što sam opisao do centra, da dolaze polako do lože i da je vreme da se staramo o primeni zakona da zakon bude jednak za sve.Što se mene tiče, ja sam se više puta izjasnio, ja ne branim ni vlast, ja branim pravo države Srbije da postoji i mislim da je krajnje vreme da silom zakona suzbijemo zakon sile. Hvala. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Miroslav Petrašinović.Izvolite. Poštovana gospođo predsednice, poštovana guvernerko Narodne Banke gospođo Tabaković, poštovani članovi Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, nakon onoga o čemu smo juče mogli da svedočimo i da prisustvujemo u parlamentu Republike Srbije apsolutno postaje jasno i nekom koje imao do sada dilemu zašto je potrebno da poslušamo i uvažimo ideju predsednika Republike Aleksandra Vučića o osnivanju pokreta za narod i državu.Juče je naša država napadnuta, napadnuta je najviša institucija, najviši Dom u Republici Srbiji i napadnuta je zgrada Narodne skupštine Republike Srbije i izvršen je pokušaj državnog udara od strane onih koji su hteli da na nasilan način bacanjem raznih eksplozivnih materijala, pravljenjem od ove sale, pa neke, nekog poprišta, nekog sukoba, hteli da preuzmu vlast i hteli nasilno da dođu i uđu u ministarske klupe i da zauzmu mesto predsedavajućeg u ovom parlamentu.25/2 ovo je trenutak kada sve slobodoumne snage i svi slobodni ljudi u ovoj zemlji treba da se ujedine oko predsednika Aleksandra Vučića i oko njegove ideje, da trebamo da pristupimo osnivanju ovog pokreta. Srpski narod je kroz istoriju imao puno teških trenutaka, mi smo kroz našu istoriju 1918. godine imali jednog Aleksandra Karađorđevića koji je dobio epitet „ujedinitelja“. Mi danas u ovom vremenskom trenutku imamo jednog drugog Aleksandra Vučića kao predsednika Republike Srbije koji je jedini u ovoj zemlji ima i političkog kapaciteta, moći, znanja i umeća da ujedini srpski narod i okupi oko ideje koja je vezana za očuvanje naše države i našeg naroda. I, jedino ta ideja i ta politika koju on sprovodi može da očuva i sačuva naš narod i našu državu.Ono što se juče desilo u Narodnoj skupštini svakako je akt za najveću i za najstrožiju osudu, a ono što brine sve ljude, sve nas koji smo ovo mogli da vidimo koji smo tome mogli da svedočimo i sve ljude koji su gledali preko malih ekrana prenos jučerašnje sednice jeste ushićenje kod tih koji su to radili smeh, radost.Jedan prosto osećaj koji pokazuje koliko oni žele i vole nekome da nanose bol. Da se neko smeje zato što je povredio trudnicu, zato što je ugrozio nju i njen plod, njenu bebu koja treba da dođe na svet. Da se neko smeje i ushićen skače po ovim klupama ovde zato što naša koleginica je doživela moždani udar. To je opozicija, to su oni koji se kandiduju i žele da dođu na vlast. To je ono što su građani Srbije mogli juče da vide i to je ono što je osnovna razlika između nas i njih, gde oni podržavaju nasilje, promovišu nasilje, gde se oni raduju kada neko pati, kada neko preživljava bol, kada nekome nije dobro, gde to kod njih izaziva radost, ushićenje, ovacije, sreću.To je ono sve protiv čega moramo da se borimo, radi pristojne Srbije. Možemo se razlikovati u idejama, stavovima, programskim ciljevima, ali neke granice moraju da postoje, neke granice elementarne pristojnosti moraju da budu podvučene i moraju da se poštuju.Ono što dragi studenti treba da znaju jeste da jedino je SNS, jedino je Vlada Republike Srbije, predsednik Aleksandar Vučić, premijer Miloš Vučević, jedino su to politički, da kažem, politički činioci koji mogu da ispune studentske zahteve. Jedno je SNS kao državotvorna politička organizacija pokazala dovoljno i kapaciteta i političke zrelosti da sasluša sve, apsolutno sve zahteve studenata i svih njihovih predstavnika i da pokaže političku zrelost da te zahteve usvoji. Jedino SNS je bila ta i njeni poslanici sa koalicionim partnerima koji su ovde ostali u sali, kada su oni koji ih navodno podržavaju hteli da spreče održavanje sednice Skupštine Republike Srbije na kojoj mi treba da donesemo akt koji će njima omogućiti nikada veća prava i nikada veća davanja za univerzitete. Preko 18 milijardi dinara se daje za univerzitete, 16% veće plate za sve one koji rade na univerzitetu, 20% veće izdvajanje nego što je to do sada bio slučaj. To je odgovoran odnos SNS. To je odgovoran odnos naše Vlade. To je odgovoran odnos našeg predsednika, da želimo da pomognemo našim mladim ljudima, u njihovom obrazovanju i sticanju fakultetskih zvanja.Ono što takođe čini naša Vlada i što čini naš predsednik što svakako treba pohvaliti jeste da omogućavamo tim mladim ljudima da čak ako se i ne zaposle mogu da dođu do svoje prve nekretnine, mogu da kupe svoj prvi stan da pred zaista neverovatno povoljnim uslovima koji nigde u Evropi ne postoje, gde omogućavamo grejs period od godinu dana, gde tokom prve rate za taj stambeni kredit je 94 evra, gde je rata od druge do šeste godine 175 evra, a kasnije od šeste godine do recimo, ukoliko je to u pitanju kredit od 35 godina, 340 evra i sve to za stan od 75 kvadrata. Pri tome iznos tih rata daleko niži od onoga što bi oni morali da plaćaju kao kiriju ili kao zakupninu za svoj stan.25/3 JJ/JGOmogućavamo da pored toga što im omogućavamo dobre uslove za studiranje da pod jako povoljnim uslovima mogu da reše i svoje stambeno pitanje, kako nezaposleni, tako i oni mladi ljudi koji čak rade na određeno, tako i oni koji rade na neodređeno radno vreme, čak i poljoprivrednici, znači, apsolutno široko predstavljeno za sve ljude koji su starosne dobi do 35 godina života. To je jedinstven slučaj u Evropi da jedna Vlada tako odgovorno reagovala, jedna Vlada omogućila mladim ljudima da pod tim uslovima mogu da reše osnovno životno pitanje, svoje stambeno pitanje.Ono

A naša dela i sve ono što smo radili u prethodnom periodu od puteva, bolnica, škola, pa koliko smo samo obnovili škola za sve ove godine od kada smo došli na vlast, od kada se borimo da promenimo položaj ljudi, da poboljšamo životni standard u Republici Srbiji. Setimo se samo kako smo reagovali kada je bila u pitanju kovid kriza, da smo pet bolnica otvorili, da smo imali prvi u Evropi pet vrsti vakcina, da smo stimulisali novčano građane da se vakcinišu, da smo imali najodgovorniju zdravstvenu politiku, da su ljudi iz drugih zemalja dolazili kod nas da bi primili jednu vrstu vakcina, da smo apsolutno građanima omogućili sve ono što je bilo prisutno na svetskom tržištu, da mogu da koriste, da mogu to kod nas da primene, da mogu da se leče.Koliko sada ulažemo i kada je u pitanju naše zdravstvo i kada su u pitanju bolnice i koliko ulažemo naravno tek kada je u pitanju pronalitetna politika. Da smo imali čitav set zakona kojim jednostavno stimulišemo bolji život građana, kojim osnažujemo mlade ljude da zasnivaju svoje porodice, da imaju što kvalitetnije uslove, da ovde mogu da žive i da rade i da ostvaruju i svoje porodice i da rešavaju svoja stambena pitanja.26/1 VS/IR 15.20 – 15.30To je ono što će definitivno ostati za nama, mostovi, pruge, škole, bolnice, fabrike sve ono što smo omogućili da se gradi u Srbiji i da bude u Srbiji. To je odgovorna politika Srpske napredne stranke. To je odgovorna politika koju niko neće moći da zaustavi i mogu oni da prave ovakve haose koliko god žele i mogu da bacaju još dimnih bombi i mogu da bacaju suzavce, to je ono što ljudi vide i što mogu da prepoznaju onu Srbiju koja želi destrukciju, onu Srbiju koja želi da zaustavi vlast i onu Srbiju koju predstavlja vlast Srpske napredne stranke, koju predstavlja naš predsednik, naša Vlada, onu Srbiju koja radi svakoga dana i u nemogućim i u neverovatnim uslovima i onu Srbiju koju oni nikada neće zaustaviti.I ono što meni definitivno pokazuje i govori da Srbija neće stati i da ćemo mi nastaviti da se borimo i dalje, to je ovaj natpis koji smo ovde stavili na ovom baneru gde piše živeće Gavrilo. Živeće Gavrilo, živeće Srbija, neće nas zaustaviti. Živela Srbija! Hvala vam.Idemo dalje.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li želite reč? (Ne.)Idemo dalje.Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li želite reč? (Ne.)Idemo dalje.Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Da li želite reč?

i pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona, u načelu, u pojedinostima i u celini.Sada prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Primili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona, pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. Poslovnika.26/2 VS/IROtvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici

dalje.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Ne žele reč.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Idemo dalje.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent dr Biljana Đorđević, dobro u svakom slučaju čitava poslanička grupa Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd, koji nisu prisutni, pa ne mogu da obrazlože amandman.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd, koji nisu prisutni.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Idemo dalje.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta – Ne davimo Beograd.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Nisu član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Ne želi reč.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front Ne davimo Beograd.Ne žele reč.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Nisu prisutni.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta, koji nisu prisutni.Na

želi reč.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, koji nisu tu.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, koji nisu tu da obrazlažu amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Ne žele da ga obrazlažu.Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Slavica Radovanović. Niko se ne javlja za reč.Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, koji nisu tu da obrazlažu svoje amandmane.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima, a pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona, u načelu i u pojedinostima i u celini.Prelazimo na Predlog zakona o izmenama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.Primili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona, pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, koji nisu tu da obrazlažu amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, koji nisu tu.Na član 2. amandman tu.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Ne želi reč.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, koji nisu tu.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, koji nisu prisutni.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levi front, koji nisu prisutni.Na

ali su roditelji obavezni da odgovaraju ukoliko deca ne idu u školu. Pojave su da je ova trgovina tugom, dakle naša opozicija i tzv. plenumi, a juče smo imali jednog plenumaša ovde, to je samostalni plenumaš, juče ste mogli da vidite u praksi na šta liči plenum, i pojavio se jedan poslanik sa svojom poslaničkom grupom i preuzeo ovlašćenja Narodne skupštine i drsko i bezobrazno rekao da on konstatuje da je prestao mandat Vladi. Dakle, to je ovlašćenje Skupštine, ali se našao pojedinac, koji ima jednu malu poslaničku grupu da kaže kako su oni konstatovali prestanak mandata Vladi.26/4 VS/IRTime su preuzeli ovlašćenja, kršili zakon i preuzeli ovlašćenja Narodne Skupštine, koja ima apsolutni suverenitet po pitanju suvereniteta građana, znači mi smo na određen način izabrani i gospođa iz njegove poslaničke grupe je rekla da niko čak je bila kontradiktorna, rekla je da niko ne sme da niko ne sme da otuđi volju naroda.Juče je predsednik njene partije i predsednik njene poslaničke grupe upravo to pokušao da uradi. Da vam ukažem i na pojavu da su uglavnom organizatori plenuma, pa i u osnovnim školama i srednjim školama, pogotovo, nastavnici i profesori, znači oni su glavni organizatori. Recimo u Inđiji postoji razredni starešina koji šest puta na dan zove učenike da dođu i da su obavezni da učestvuju u Plenumu.Dakle, gospođa ministarka, samo da znate da u srednjoj školi u Inđiji, postoje razredne starešine koji po šest puta zovu učenike u toku dana da je obavezno da se pojave na plenumu. Zašto? Dakle, ti trgovci tugom, koji u tuđoj nesreći vide svoju sreću, otprilike postupaju ovako, da bi zadržao lične dohotke, oni dođu na posao i ne drže nastavu, nastava je obustavljena.27/1 GD/MJ 15.30 – 15.40Znači, ti prosvetni neradnici nagovore učenike da učestvuju u plenumu i onda - eto, mi bi predavali, ali deca ne dolaze i sad se ja pitam kad nastavnik, razredni starešina zove učenika šest puta u toku dana puta u toku dana da obavezno dođe na plenum, a učenik to izbegava i na kraju se šesti put javi majka i kaže - moj sin neće doći na plenum i neće da učestvuje na plenumu, jer je plenum ilegalna organizacija, ja pitam kakav postupak uopšte mogu da pokrenemo protiv razrednih starešina koji to rade i na takav način u srednjoj školi postaju, po meni, osnivači ili stoje iza plenuma koje je, po meni, nelegalna organizacija.Zakon o udruženjima građana kaže ovako - član 2. stav 4. kaže da tajna udruženja su nezakonita i paravojna udruženja. U isti stav su svrstavali tajna udruženja i paravojna udruženja.Dakle, da li nastavnici na način na koji sam opisao mogu da osnivaju plenume, odnosno tajna udruženja, čime krše Zakon o udruženjima, krše verovatno i Zakon o obrazovanju, itd? Ko će za to da odgovara i ko će sutra, neko je to već rekao, te učenike da natera u klupe ili da ih natera u poštovanju nastave, nastavnika i

to znači za rad, a oni hoće zaradu bez rada i pri tome osnivaju plenume da bi omogućili sebi da dobiju plate, iako ne rade.Hvala. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku želim da čestitam post meseca Ramazana svim muslimanima, ali isto tako svim kolegama i koleginicama želim da čestitam i svim građanima hrišćanima, pravoslavcima veliki post, da ove dane provedemo u zdravlju, miru, u duhovnosti, u zajedništvu, u svemu ovome čemu treba da se vratimo i što treba zapravo da nas okuplja, nasuprot onim scenama koje smo videli juče, scenama divljanja i vandalizma, koje želim nedvosmisleno da osudim, smatrajući da nijedna politika nema opravdanje u ugrožavanju života bilo kog ljudskog bića, a naročito žena. Ne zaboravite da su to nečije majke, nečije sestre, nečije ćerke i nečije supruge i to je ono što želim kategorički da osudim sa ovog mesta. To nije manir i način koji treba da postoji uopšte u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Sada ću se osvrnuti na izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Mi ćemo podržati ove izmene, koje imaju za cilj unapređivanje kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji i koji će olakšati studentima uslove za školovanje i koji će takođe poboljšati materijalni status profesorima, što je veoma važno. Međutim, pored ove materijalne dimenzije, kada govorimo o kvalitetu obrazovanja, pogotovo o kvalitetu visokoškolskih ustanova, ono što je ključno jeste kvalitet nastavničkog kadra i kvalitet uprave.Kada govorimo o upravi, ne mogu a da ne spomenem državni Univerzitet u Novom Pazaru, koji je, pored internacionalnog univerziteta, jedna od najvažnijih ustanova u ovom gradu i koji trenutno prolazi kroz najveću moguću krizu od vremena svog osnivanja.Većina kolega i koleginica ovde ne zna da, iako je to državni univerzitet, on je zapravo najprivatniji univerzitet u zemlji. Privatizovan je u potpunosti od porodice Doličanin, sada i aktuelne rektorke Zane Doličanin, koja, pored već sada dokazane nesposobnosti, sprovodi diktaturu na ovom univerzitetu kroz pritiske i kroz27/2 GD/MJdiskriminaciju najboljih profesora, usled čega je došlo do gubljenja nekoliko departmana akreditacije najvažnijih departmana, usled čega je došlo do napuštanja najuglednijih profesora i do činjenice da je broj studenata gotovo prepolovljen.U najmlađem gradu u Evropi studenti ne mogu studirati akreditovane programe prava, niti mogu studirati ekonomiju, niti mogu studirati srpski jezik i književnost, niti mogu studirati bosanski jezik. Zašto? Pa, zato što neko permanentno radi na urušavanju visokog obrazovanja u Sandžaku i u Novom Pazaru i očekuju od nas da ćutimo i da žmurimo na to. Zašto? Pravdajući to time da niko ne sme da se meša u autonomiju univerziteta. Međutim, ne radi se ove o autonomiji, niti o zaštiti autonomije, već se radi o klasinoj zloupotrebi autonomije od strane istih onih koji urušavaju ovaj univerzitet i koji time štite sebe i svoje vlastite interese, zaboravljajući pritom da je državni univerzitet javna institucija koja se finansira iz budžeta ove države, koja se finansira novcem građana i naša obaveza je, naše legitimno pravo da ukazujemo na alarmantnost ovog problema i da pozivamo one koji su najodgovorniji za urušavanje ove institucije.S druge strane, imamo sprečavanje pristupa kvalitetnom visokom obrazovanju, što postaje najozbiljnije društveno pitanje i želim da znate da je to trenutno u Novom Pazaru najozbiljnije društveno pitanje, kojim podhitno moraju da se pozabave sve nadležne institucije, Ministarstvo prosvete, između ostalog i ova Skupština kroz svoja radna tela, jer ćemo u suprotnom imati dalji odliv mladih ljudi, dalje urušavanje akademske zajednice, totalno upropašćavanje intelektualnog potencijala koji ova zemlja ima, dok sa druge strane imamo totalnu nestručnost, nekompetentnost, jednu oligarhijsku grupu koja preti da ugrozi i ovu instituciju i sve ono što ima vrednost i značaj u ovoj zemlji i što je vredno i značajno i za naš narod i za čitavu zemlju i to je nešto što mi kao politički subjekt nećemo dozvoliti ni u Novom Pazaru, ni u Sandžaku, ali ni u celoj Srbiji.

gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, kao predsednik poslaničke grupe Zdrava Srbija – Ruska stranka i Ujedinjena seljačka stranka javio sam se zbog toga što želim jasno i najoštrije moguće da osudim jučerašnje dešavanje u Narodnoj skupštini, koje se može okarakterisati kao vandalizam, primitivizam, nasilje i sve ono što ne daje nikakvu nadu da će doći do međusobnog razgovora, rasprave i dijaloga, za šta se poslanička grupa Zdrave Srbije i zalaže.Juče sam istakao jednu važnu činjenicu koja možda nije dovoljno pokazana pokazana u javnosti, a to je da se mi zalažemo najsnažnije moguće da dođe do dijaloga, da postojeću političku krizu jedino može rešiti dijalog i rekao sam način kako da se otpočne i razvije takav dijalog.Rekao sam da je važno da zamolimo Njegovu svetost patrijarha srpskog, da zamolimo predsednika Srpske akademije, da zamolimo i druge ugledne ličnosti, da zamolimo i državne funkcionere, predsednika Republike i predsednicu Narodne skupštine da pozovu profesore i studente, da pozovu i šefove poslaničkih grupa da zajednički sednemo, da razgovaramo sa njima i da odamo priznanje studentima, da kažemo – studenti su u pravu i odajemo vam priznanje, a ne da budemo nekako dvosmisleni, da im s jedne strane dajemo priznanje, a s druge strane nešto ih iskritikujemo.Hoću jasno i razgovetno da kažem podržavam studente u njihovim zahtevima i odajem im priznanje za učinjeno, da se oko toga potpuno razumemo.28/1 istovremeno čujem šumove koji kažu da je to organizovano na ovaj ili onaj način, da iza njih stoje neke međunarodne... Znate, za revoluciju je potrebno nekoliko elemenata. Prvo, sama pobuna, učesnici revolucije. Drugo, potreban je strani element. Treće, potreban je unutrašnji element, dakle, u sastavu Vlade i ministarstava, da pripomogne njima.

ali glavna stvar je da kažemo da ti ljudi sasvim savesno, sasvim dobronamerno iskazuju svoj stav. Ne možemo oko toga da okolišamo. Ja sam profesor tim studentima. Ja čujem mnoge koji negde u šumu osude njih. Pa, kako ja kao profesor da izađem pred studente? Znate, ja kada dođem da predajem, ja svakoj novoj generaciji, kada je pogledam u oči, ja uvek mislim da ima nade za Srbiju. To su mladi ljudi kojima mi ostavljamo budućnost. Oni će biti nosioci budućnosti ove države, ovog naroda, ove zemlje, razvoja, kakav god mi trasirali danas.S druge strane, želim da kažem da postoje mnogi problemi na fakultetima, problemi koje valja rešavati. Kako rešavati probleme? Rešavati ih opet dijalogom, opet razgovorom, opet stavljanjem tih problema na sto i razgovorom sa rukovodstvima, rektoratima, fakultetima, kako da se određene stvari reše. Ne može se napamet i na jedan način osuditi ponašanje profesora na univerzitetu. Pa, i ja sam profesor na univerzitetu, pa i mene vređa kada se kaže – svi profesori su ovakvi ili onakvi. To tako ne može da se radi.Druga radi.Druga stvar, imamo jednu činjenicu koja stoji u javnosti, to je da štrajkuju profesori i određene srednje škole i osnovne škole u Srbiji. Mi sa tim problemom moramo da se suočimo.Znate, mi kada pogledamo Forum beogradskih gimnazija, kada pogledamo npr. čačansku gimnaziju, one su nosioci tih protesta, ako je dobro to vidim, ali vi morate da shvatite činjenicu, odakle je osnov tih njihovih nastupa, odakle se to stvorilo?Dakle, 1996. godine, kada sam i sam radio u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“, počeli su protesti i stvarali su se sindikati, između ostalog, Unija sindikata prosvetnih radnika.

izašao je Forum beogradskih gimnazija. Iz te Unije sindikata izašao je i Sindikat srednjih stručnih škola. Sve su to sindikati koji su se tada izrodili i sve su to ljudi koji su časno i odgovorno protestvovali tada.Kako tada.Kako ti ljudi reaguju na samu pretnju? Pa, reaguju tako što se naljute. Prosto je, ako njima neko, kao što se i nama tada događalo, ja sam bio sindikalac u „Tesli“. Dakle, nama zapreti tada predsednik Vlade Mirko Marjanović i kaže – Vlada ima veliki pečat i mi smo sa sindikatima postigli sporazum i vi morate da nas slušate i sada mora da radite. I mi se razljutimo i kažemo – je li, vi imate veliki pečat, pa i mi imamo petlju da štrajkujemo. I „Tesla“ i pančevačka gimnazija u daljem toku dejstva štrajkuju četiri godine, 30 minuta, uz povremenu obustavu rada od mesec ili dva dana. Niko nam nikada za te četiri godine nije smanjio platu ni za dinar. Bili smo uporni, bili smo jedinstveni i izdržali smo.Šta smo.Šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da morate da vodite računa kada se upotrebljavaju oštre reči protiv prosvetnih radnika, nego se mi lepo osmelimo da sa tim ljudima razgovaramo oči u oči, da vidimo šta ti ljudi hoće.Znate, ako ste arogantni bilo kada i bilo gde, meni se tada dogodilo, ne meni, nego nekom licu iz Ministarstva prosvete, tada se dogodilo sledeće.28/2 BN/MPDakle, mi štrajkujemo i oni dolaze da smire taj štrajk u „Tesli“, srednjoj elektro školi, i cela škola stane u dve vrste i okrene leđa pomoćniku ministra prosvete i on mora da prođe kroz taj špalir sa okrenutim leđima nastavnika.Hoću da vam kažem, ne smemo u našem delovanju iziritirati nastavnika uopšte.

35, 40 godina, urušeno dostojanstvo prosvetnih radnika. I oni su ljudi i moramo ih tretirati i posmatrati kao ljude i razgovarati s njima.Zato ja smatram da je dijalog blagotvoran na svakom mestu, razgovarati, razgovarati i razgovarati. Svedoci smo da ovaj jučerašnji način, koji svi osuđujemo i molimo se za koleginice da se što pre oporave i vrate se u salu, koje su povređene, da to nije način da sukob, pretnje, međusobno konfrontiranje, svađe, nisu način za rešavanje problema. Način za rešavanje problema je razgovor, dijalog.Zato ja smatram da najveći autoriteti u Srbiji i molim ih i sve zajedno molim da stanu na čelo, da razgovaramo, da odamo priznanje studentima. Zašto da odamo priznanje studentima? U pitanju je i njihov integritet i dostojanstvo. Oni treba da se vrate u nastavu, da ne bi izgubili školsku godinu. Vreme curi. Postaje dramatično. Gubljenje školske godine označava veliki problem u državi. Nije to problem samo za studente, nije to problem, problem je i za srednjoškolce, problem je i za osnovce, jer jedna generacija gura drugu. Mora da se polaže prijemni ispit. Kako da se polaže prijemni ispit kad prva godina nije završila svoje studije, kako da uđu na studije?Druga stvar, nekako nerad ili nešto mi je provuklo kroz uši da prosvetni radnici, ne znam, ne rade, to je jedan ozbiljan, odgovoran, težak posao. težak posao. Šta je pedagog? Znate li, molim vas, šta je to dobar pedagog? Kažu da postoji jedna definicija, koja je utemeljena i koja glasi – dobar pedagog je onaj koji voli svoje đake i studente i oni vole njega. Nema druge formule. Kaže – pedagog mora da da se usmeri na to da pronađe šta je naklonost onog studenta ili onog đaka kako bi u njemu izgradio da sam tu svoju naklonost iskoristi za sopstveni razvoj. Pa, to je poduhvat. Pedagog ima poduhvat. On radi više od onog nego što je potrebno.Zato moramo da vodimo računa kako se tim ljudima obraćamo. Pa, oni vaspitavaju i našu decu. Ljudi, ne možemo samo da krenemo da nekoga napadnemo i da kažemo da je loš ili ovakav ili onakav. Ne, nego daj da razgovaramo, možda i on ima neki problem. Pa, dajte da rešavamo probleme. Zaista vam hvala na ovoj mogućnosti.29/1 Hvala.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Sistem je pun.Reč dajem ministarki prosvete, gospođi Slavici Đukić Dejanović. Izvolite.

prethodno učešće u raspravi me je prosto obavezalo da vam se obratim zbog toga što se može steći utisak da država, Vlada, ministarstvo, svi mi skupa nismo imali dovoljno razumevanja za prosvetne radnike koji su i sami učestvovali u atmosferi koju niko od nas ne želi, onoj atmosferi koja je na ulicama, atmosferi u kojoj je mnogoj deci oduzeto pravo na obrazovanje, kao jedno od najelementarnijih prava.Mnoge prava.Mnoge konvencije, čiji smo potpisnici mi kao država, upravo sadrže stav da pored osnovnog obrazovanja do 2030. godine treba da bude obavezno i srednje obrazovanje u zemljama Evrope, uključujući i našu zemlju.

učiniti.Međutim, nastali događaji koji imaju karakter bezuspešne obojene revolucije i koju smo i juče u jednoj od aktivnosti ovde prekinuli, pobedili, pokazali da nam je stalo do države, a sada govorimo o deci, do dece, do obrazovanja, nikako nije parametar da se nekome preti. Pretnje nisu postojale. Od prvog dana smo molili, tražili da predstavnici države, koje god studenti hoće, učestvuju u dijalogu sa njima. Lično sam kao ministar pokušala na jednoj javnoj raspravi u Nišu, kada smo organizovali raspravu po zakonima koji su danas na dnevnom redu, da priđem studentima i ponudila sam da sa njima razgovaram. Zamolila sam dekanku, odnosno rektorku umetničkih univerziteta u Beogradu, ona se ponudila da napravi kontakt između mene i studenata.Neću ni da podsećam sve vas da je predsednik države nudio razgovor sa rektorom Beogradskog univerziteta.

Razgovora nije bilo zbog toga što su za razgovor potrebne dve strane. Na svakom nivou smo razgovarali. Ja sam ipak uspela sve direktore koji su blokirali, čije su škole bile blokirane i nije bilo rada, da u grupama pozivam i da sa njima razgovaram. Oni su naravno govorili da će prestati sa blokadom u školi onog momenta kada se ispune studentski zahtevi, a onda su studentski zahtevi imali jedan cirkularni oblik sadržaja koji se malo i menjao. U jednom momentu javnost se pitala - a šta to još treba da se ispuni?Mi danas radimo na ispunjenju zahteva četvrtog ili jednog od četiri zahteva. Kao što je javnost mogla da vidi, bilo je onemogućeno juče, volja manjeg dela poslanika došla je do izražaja i da je ona realizovana da uopšte završimo taj zadatak koji smo kao društvo upravo zbog ideje da je dijalog, tolerancija, civilizacijsko ponašanja jedini način da sa onima koji su nam suprotstavljeni u mišljenju stupimo u kontakt i ostvarimo zajedničke ciljeve, ujedno i naš zadatak.Da se ne bi stekao utisak da država, Vlada, predsednik države, ministarstvo, ja koristim ovu priliku, ministri se menjaju, ali znate sastav ljudi u Ministarstvu prosvete, tih eksperata i profesionalaca je takav, imala sam prilike to da kažem i na Odboru kojem je predsedavao kolega Atlagić, je takav da država može biti29/2 TĐ/CGponosna na njih. Čak neki ljudi koji su više nego savesni nisu mogli da izdrže pritisak koji je vršen na ministarstvo i najvredniji među njima su podnosili ostavke, kao što je bio moj pomoćnik za srednje obrazovanje, a možete misliti koliko nam je bilo važno upravo zbog tih raznih asocijacija, gimnazija, srednjih škola da imamo i tog čoveka u timu koji radi. On je naravno ostao da radi, ali prosto podneo je ostavku iz moralnih razloga, nije mogao to da izdrži. Dakle, kritika da ne razgovaramo dovoljno sa onima koji prave haos, koji uvode neke termine u prosvetu, tipa „plenum“, koji uvode i u politički život i u život naših porodica strah, a mi nećemo da razgovaramo, prosto molim da se tako ne shvati sve ovo što se do sada događalo.Prosvetni radnici, učitelji su omiljene ličnosti dece. Prosvetni radnik svojim dignitetom, dostojanstvom u ponašanju, znanjem, porukama koje šalje je ponos naše države.Koristim ovu priliku da se zahvalim onim prosvetnim radnicima koji su stigmatizovani od onih sa ulice i organizatora protesta i sve vreme su radili, 45 minuta im je trajao čas. Shvatam da neki nisu mogli da se odupru pritisku, pa su radili 30 minuta, i to čak mogu da razumem, ali prosvetnim radnicima koji kažu non scholae sed vitae discimus, kao što smo danas imali prilike da čujemo, ne mogu kao ministar prosvete da se zahvalim. Imam oštru kritiku za njih i smatram da ne mogu biti plaćeni, a i zakon me na to obavezuje, kao oni koji su radili. Niko ne uči za školu, jer svoje znanje neće ugraditi u školu, može biti ponos te škole jednog dana, ugradiće u svoj život, u život društva kome pripada. Međutim, ne smemo brkati i ne smemo prosto imati pogrešne predstave o tome, iako možda najispravnije mislimo, i stvarati kod građanstva samo zbog toga što nam se čini da je neki prosvetni radnik, može biti, povređen. Nema prosvetnih radnika koji žele dobro Srbiji, svojim đacima, svojim učenicima, a da smatraju da su prazni amfiteatri, učionice i prostori škola način da se pomogne Srbiji. Hvala vam. Reč ima kolega Zdravko Mladenović.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri, poštovane koleginice i kolege, sad treba nešto da se kaže pametno o obrazovanju i posebno vaspitanju posle ove epske sramote koja se juče desilo gde nam je najviši zakonodavni dom pretvoren u „sever“ Marakane. Mi sad treba samo da pogledamo ko se najviše raduje ovom što se desilo juče u parlamentu, a to su zvanični Zagreb, zvanično Sarajevo i pogotovo nezvanična Priština i onda nam je potpuno jasno za čiji račun je ovo juče urađeno.Najviše urađeno.Najviše me je na ovu diskusija potakla koleginica Ana Jakovljević koja je došla ovde na pola sata, istresla gomilu floskula, okrenula se i otišla. Dakle, ja imam mnogo veće pravo da pričam o stanju o prosveti i obrazovanju, a koleginica je advokat, koliko znam, po struci. Ja sam radio kao profesor, bio sam i direktor škole, a bio sam bogami i sindikalista. Bio sam sindikalista u ono vreme kada su kada su njihovi tadašnji i današnji predsednici bili na vlasti i nikada, verujte mi, u mojoj školi koja je štrajkovala, i ja sam štrajkovao u ono vreme, ali nikada nam nije palo na pamet da potpuno obustavimo nastavu, niti je to bila tema, jesmo štrajkovali po 30 minuta.30/1 16.10Pogotovo neću da pričam o bezobrazluku gde se pojedini nastavnici kriju iza učenika. Na šta bi ličilo, i to je zaista za mene posebna sramota, da pojedini profesori, naročito u srednjim školama, isturaju učenike da blokiraju škole? Evo, videli smo obrazloženje jednog foruma srednjih škola gde su rekli - mi bismo radili ali nam đaci ne daju. Izvinite, gospodo, vi ste, što je rekao malo pre šef naše poslaničke grupe Milenko Jovanov, inače moram da kažem da sam iznenađen koliko je sjajno skenirao situaciju kao da radi 20 godina u prosveti i mnogo toga što sam ja planirao da kažem on je već rekao, dakle, u tim trenucima nikome od nas nije padalo napamet to da radi.Danas se to dešava masovno i ja prosto ne mogu da imam razumevanja za takve profesore, za takve kolege i ovo što je rekao takođe prethodni govornik, kolega Albijanić, osvrnuću se nešto kasnije malo i na to, dakle, morate da shvatite da je situacija u školama u blokadi, moj sin ide u školu koja je u blokadi šest nedelja,

a da ne pričam o znanju koje ta deca dobijaju, odnosno u ovom slučaju ne dobijaju.Kao što je malo pre rečeno, šta ćemo mi sad da radimo? Mi ćemo sad da zipujemo gradivo, jel tako, i sad možete da zamislite situaciju koju imamo, za nekoliko meseci završni ispit i na tom završnom ispitu imate učenike koji su potpuno regularno išli 45 minuta u školu iz svih ovih predmeta, srpski, matematika, biologija, hemija, fizika itd. a imate učenike kojima će sve to biti zbijeno u nekih dva meseca.Sad meseca.Sad ja postavljam jedno potpuno logično pitanje i mislim da bi to tako bilo i logično - mi bismo sad trebali da imamo dva završna ispita, jedan za one učenike koji su išli regularno u školu i jedan za one učenike čiji profesori nisu hteli da ih uče? Jer, nivo znanja svakako neće biti isti, ovi učenici koji su išli u školu gde je nastava držana po 45 minuta, oni će biti u ogromnoj prednosti na završnom ispitu kad budu upisivali svoje srednje škole. O tome svakako mislim da treba da se povede računa.Prosvetni radnici, ja sad ovde hoću da zaštitim prosvetne radnike koji rade, ne prosvetne radnike koji ne rade. Ne pada mi napamet da se dodvoravam bilo kome, nisam ja ovde Mahatma Gandi pa ćemo - sve je dobro, sve je sjajno, sve je bajno. Oni ljudi koji rade 45 minuta, a takvih je većina u Srbiji, verujte mi da su veoma nezadovoljni zato što na svaki pokušaj da kažu suprotno mišljenje, ti ljudi bivaju linčovani, što u svojim Viber grupama, nastavničkim, što u samoj kancelariji, verbalno. Još uvek, bogu hvala, nije bilo fizičkih napada, ali imali smo situaciju da je direktorka Pete beogradske gimnazije, videli ste na koji način je dočekana od učenika. Ja nemam mnogo godina, ali nemam ni malo. To je u naše vreme bilo nezamislivo.Stvorena je atmosfera u kojoj je potpuno normalno, kolega je malo pre pomenuo Uniju sindikata prosvetnih radnika Srbije, to je najveći sindikat već dugi niz godina i ja sam bio član tog sindikata i samo bih voleo da vidim da li je normalno da se stvori takva atmosfera da se potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Martin Mihailović iz Novog Sada fizički napadne u svom dvorištu, u svojoj kući, od strane nekih nepoznatih lica? Samo zato što je atmosfera stvorena da je on nekoga izdao. A šta je on izdao i koga je izdao? Ja čoveka ne poznajem, nikad nisam ni čuo čak za njegovo ime do tog događaja, ali prosto imam principijelnu potrebu da ga branim. Dakle, šta je on izdao?30/2 da vidimo šta je sve urađeno na poboljšanju statusa prosvetnih radnika, i materijalnom i nematerijalnom, što sam pričao na julskoj sednici. Dakle, što se tiče materijalnog statusa prosvetnih radnika, za 13 meseci imamo povećanje od 32%. Nikada u istoriji, i dok sam radio u prosveti i kasnije, nikada nije bilo ni približno toliko za jednu godinu. Uostalom, to je bio zahtev. zahtev. Taj zahtev je ispunjen.Ono što, bar koliko ja znam, nije bio zahtev a urađeno je na novembarskoj sednici, to je da se prosvetnim radnicima dodeli status praktično službenih lica. Sad smo došli u situaciju da je popravljen i materijalni i nematerijalni status prosvetnih radnika. Na taj način ćemo preduprediti situacije kao ona koja se dešavala u Trsteniku, u kojoj bahati roditelji nasrću na profesore, itd. itd.Kad kažete - treba razgovarati sa profesorima u blokadi, o čemu? O zahtevima koji su ispunjeni? Koliko ja znam, to su bili zahtevi i ti zahtevi su ispunjeni. Za ljubav je uvek potrebno dvoje, sve ostalo je jednosmerna ulica i ja se plašim da na pruženu ruku, koja je pružena mnogo puta, ta ruka je ostala da visi u vazduhu.Uvedena vazduhu.Uvedena je nova institucija - plenum prosvetnih radnika te i te škole. Evo, konkretno, kod mog sina poslali su na Viber grupu papir sa nekim zahtevima, gde piše - plenum profesora te i te škole. Ljudi moji, to se zvalo "nastavničko veće" od uvek. Šta je ovo danas? Umesto da sve to radimo na regularnim institucijama koje postoje od pamtiveka, a to je nastavničko veće, danas se skupi 15, 20, 30, neka je i 80 profesora, ali ne može to da bude plenum, niti je on validan da donosi bilo kakve odluke.Ono što je najveća sramota, to je da te plenume vode, ja ću s punim pravom to reći, političke komesarke bivšeg režima. Da im ne navodim prezimena sad, reći ću samo jednu koleginicu koja je ovde narodni poslanik, iz Šapca je, ona je šefica plenuma tamo te neke škole, ne znam u kojoj radi u Šapcu. Dakle, to je koleginica koja je na jednoj plenarnoj sednici ovde rekla, pričajući onako sva u zanosu i kritikujući autoput Ruma-Šabac, rekla je - znate li vi gospodo šta je jedan milimetar

neka bude da sam sendivačar koji ne zna ništa, pa onako stanem i razmislim - jedan ris papir ima 500 listova, 500 listova po jedan milimetar pa to je pola metra. Razmislite ris papira odete i kupite ovoliki.Dakle, takvi ljudi da dođu i da pričaju o prosveti i kako treba itd. mislim da je to velika sramota i da se tim moraju kolege da se izbore u samim kolektivima.Da li postoji jedna zemlja na svetu u kojoj profesori podstiču svoje učenike da blokiraju svoje škole? Samo jednu zemlju mi navedite na svetu. Afrika, Azija, Južna Amerika, bilo gde. Dajte mi jednu zemlju, ja ću da prihvatim da je to okej.Sad, ono što je ključno, što je rekao Milenko Jovanov, vi ste gospodo, sad se obraćam kolegama blokatorima iz škola, vi ste otvorili duha iz boce. Deca uče po modelu. To je odavno poznato. Dakle, on je naveo nekoliko primera, a ja ću da navedem još par primera. Desilo se ono u Trsteniku, sećate se svi, stravično poniženje koleginice. Pod pretpostavkom, sada će ona biti zaštićena zakonom, Krivičnim zakonikom, ali pod pretpostavkom da se takva situacija ponovi, takav učenik treba da bude isključen iz škole i to se svi, verujem, apsolutno slažemo, nepodeljeno je mišljenje i šta ćemo ukoliko se sastane plenum učenika i kaže - mi stupamo u blokadu škole, ne damo da se isključi?Onda oni naravno postavljaju pitanje - izvinite, kako je to moglo onda, a danas ne može i takvih situacija može da se otvori milion. Pismena vežba u kojoj učenici jednostavno učini im se da je teško i oni ustanu i izađu i kažu - ovo je teško, nećemo da radimo, plenum pogrešio, mi nećemo da radimo ili tražimo da se poništi pismeni zadatak, bio je pretežak. Na koji način?31/1 MO/LŽ 16.10 – 16.20Ja samo hoću da skrenem pažnju da će ovo imati stravične, stravične, dalekosežne posledice po srpsko obrazovanje. Ovaj način udruživanja u plenume, ovo što rade, kažem opet, profesori blokatori, ne pada mi na pamet da im se dodvoravam, mislim da su oni najviše krivi i ove političke komesarke za trenutnu situaciju u osnovnom i srednjem obrazovanju.Šta ne, Miloše, Mišel Jovanović, šta misli da mu amfiteatar Pravnog fakulteta uleti student koji je nezadovoljan zato što je nezadovoljan pao ispit i baci mu suzavac i dimnu bombu, jel to uredu. Ne znam šta bi uradio u tom slučaju. Njemu je ovo bilo uredu. on se ovim juče ponosio, jel on time dao primer nekom ko sutradan na njegovom fakultetu treba da učini to, nezadovoljan nečim, kao što je on ovde nezadovoljan, sam one znam čime.Na samom kraju, malo sam i odužio, izvinjavam se, ali prosto, ovo je tema na koju sam ja i osetljiv, dakle, ja zaista hoću da se zahvalim svim kolegama koji drže regularno nastavu i časove po 45 minuta, ali i onima koji drže ipak nastavu 30 minuta i oni poštuju zakon. Ne možete se pozivati na zakon samo kad, to je švedski sto pa, uzećemo samo ono što nam treba. Dakle, želim zaista da im se zahvalim na hrabrosti koju su pokazali, jer u ovo zlo doba plenuma, napisao sam jedan tekst koji je izašao u Novostima, zove se baš tako „Zlo doba plenuma“. Dakle, u ovom zlom dobu plenuma je velika hrabrost, velika hrabrost reći šta mislite, velika hrabrost i ja se zbog toga zaista tim kolegama divim.Na kraju da zaključim, to ovo zlo doba plenuma će proći svakako, i ako ćemo kao društvo dugo, dugo osećati posledice ovog anarhizma u anarhizma u školama koji se dešava danas, ali neće da prođe sramota onih koji su juče ovde ugrozili četiri života, i to tri naše koleginice i malog Gavrila i zato hoću da im poručim da će ipak pobediti Srbija, da nema vlasti bez izbora i živela Srbija. Hvala.

odmah da se razumemo nijednog trenutka ne podržavam zloupotrebu dece u školama, niti upotrebu dece u političke svrhe, niti razne te mešetarije. To ne. Ja sam pričao isključivo o dostojanstvu prosvetnih radnika i o načinu kako da izađemo iz krize. Ako mi smatramo da krize nema, izvinite, pogrešno sam vam to sve saopštio, ali ja mislim da duboke krize ima. Ima načina da se reši. Dakle, nisam ja svoje načine čak ni napamet smišljao sam, sada ću da vam kažem, da vam otkrije eto, kako čovek se sprema za jednu sednicu, tako što sam konsultovao prof. Čedu Antića i profesora Slobodana Markovića, koji imaju različita politička mišljenja. Različita mišljenja ljudi imaju o plenumima, jedan je za, jedan je protiv, ali to su moji prijatelji, to su ljudi koji su znalci, koji su profesori na univerzitetu u Beogradu, i sa kojima ja mogu da razmenim iskustvo šta je najbolje činiti u ovom vremenu. Ja smatram da mogu onda tako sročeno da iskažem ovde i da kažem da je dijalog najbolji put, a da taj dijalog zamolimo da povede Patrijarh i predsednik Akademije.

prisutni i građani Srbije, prvo bih želeo da osudim ovo jučerašnje ponašanje koje smo imali prilike da vidimo na sednici Skupštine Srbije i da iskažem jednu veliku zahvalnost i za hrabrost i za borbu svim mojim kolegama iz poslaničke grupe na čelu sa našim predsednikom poslaničke grupe, gospodinom31/2 MO/LŽMilenkom Jovanovim,

je i to treba građani Srbije da znaju da smo mi juče imali problem sa ljudima koji su strani plaćenici, jedan dobar deo njih iz opozicije, jedan deo njih su plaćenici domaćih tajkuna koji rade protiv Srbije, a među njima i jedan deo njih, a ovde imamo Bogu hvala i doktore u sali, odlični za jedno psihijatrijsko istraživanje, jer samo se tako može nazvati neko ko ide sa nožem na proteste, koga zaustavljaju na ulazu u Skupštinu Srbije, poslanica Zeleno-levog fronta sa policijskim lisicama. Ne interesuje me, niti želim da znam šta je ona želela da rasi sa policijskim lisicama u prostorijama poslaničkog kluba ili ovde na sednici.To govori o njima. Oni ovaj sveti dom, parlament najvažniju instituciju u Srbiji gledaju kao cirkus gde žele da održe određenu predstavu po nalogu stranih i domaćih antisrpskih centara moći. Jedan deo njih nije nikad radio fizičko ako su imali zdravstveno odobrenje da rade fizičko, nikad nije bio na stadionu, ali su ostali ti kompleksi iz detinjstva. Ostalo je to da pokušaju da rade ono što nisu smeli na stadionima, da rade ode. Baš bih voleo da vidim ove junake koji su juče bacali suzavce i dimne bombe, da odu na bilo koji stadion, fudbalski stadion u Srbiji, a ima Bogu hvala i novih i lepo izgrađenih i renoviranih stadiona i da odu među navijače bilo koje navijačke grupe, ne mora to biti Marakana ili Partizanov stadion i da na tu grupu navijača ovde gospoda Miloš Jovanović i Radomir Lazović bace suzavac, dimnu bombu ili da se zalete da biju te navijače. Baš bih voleo da vidim te junake iz opozicije da li bi smeli negde na ulici prethodno, pošto svoju poslaničku legitimaciju ostave u vozilu, da napadnu pripadnike MUP-a, da uhvate da ih biju na ulici. Baš bih to voleo da vidim, te tzv. hrabre junake.Da li ste vi svesni, a jeste, da su juče ovi pripadnici opozicije napali policajce i gađali suzavcem, a neki od njih su bili učesnici ratnih sukoba na KiM kada je srpska policija branila srpske građane i druge nealbance od albanskih terorista. To su juče napali Miloš Jovanović i njemu slični. Napali su srpske policajce u srpskom parlamentu i pokušali su i njih da ubiju zato što im smetaju. Njima smeta svako ko je stao u odbranu Srbije i juče, i danas i ovih 12 godina. Napadaju žene, napadaju trudnice, napadaju penzionere, prete prosvetnim radnicima, prete roditeljima, a neki od njih koji su roditelji prete roditeljima dece koja žele da idu u školu.Pored školu.Pored toga što želim pod broj jedan da osudim nasilje, želim da pošaljem poruku ne samo studentima, nego i roditeljima, utičite na svoju divnu decu, tj. utičite na sami sebe da decu pošaljete u školu. Ima li lepše slike u Srbiji da vidite kako dete sa rancem na leđima ide put škole, kako se obrazuje, kako završava i osnovnu i srednju školu i fakultet. Evo ispunjavamo sve zahteve. Ispunjeni su zahtevi i oni decembarski što se tiče povećanja plata zaposlenima u obrazovanju. Sve je ispunjeno.32/1 16.30Lično kao roditelj i studenta i učenika prvog razreda, svedok sam šta rade pojedini roditelji po Viber grupama, ali na sreću, dragi građani, nemojte se plašiti, to je manjina od manjine, manjina od manjine koja želi da maltretira, koja fotografiše i decu od sedam, osam godina zato što idu u učionicu.Isto tako, ovo je bila prilika i da vidimo kakva je stvarna slika u osnovnom i srednjem obrazovanju i kakvi su to ljudi koji su izabrani da budu i na čelu tih škola. Slažem se ja sa svojim prethodnim govornicima, a i moja majka je ceo radni vek provela u obrazovanju, tako da me je othranio prosvetni hleb, prema tome, znam i pamtim kako je to bilo i ranije kada su bili štrajkovi. Uvek je škola bila obavezna, ko god je bio na vlasti. Ako je bilo skraćenja časova, imali smo radnu subotu, škola je bila prioritet. A danas, i to treba građani da znaju, kada pričamo sa pojedinim direktorima osnovih i srednjih škola – mene voli kolektiv, ja treba da budem direktor do penzije, ja uživam veliki veliki ugled u kolektivu. Kada ga pitate – a šta ti se dešava u školi, odgovara – a nemojte mene, molim vas, to je kolektiv odlučio da štrajkuje, ja sam protiv štrajka.Bila je prilika i da vidimo ko su i licemeri koji su na čelu osnovnih i srednjih škola. Branim ja većinu prosvetnih radnika, ali moramo reći, da kao što ima i u drugim zanimanjima, i među prosvetnim radnicima ima onih koji su zloupotrebili situaciju, koji dobijaju pare, a ne rade, koji rade protiv države, koji utiču sa grupom par roditelja, koji ima trideset učenika u odeljenju, udruže se troje-četvoro roditelja, jedan učitelj, par nastavnika i onda utiču da nema časova.Kako to da nazovemo? Oni rade direktno protiv dece. Je li se taj nastavnik ili učitelj školovao da uči decu? Jeste. Da li prima platu za taj posao? Da. Ima da radiš taj posao, ima da radiš taj posao. Prema tome, svi koji su zaposleni u obrazovanju, niko ih nije terao da rade u obrazovanju, Bogu hvala, sami su izabrali ta zanimanja. Ali isto tako da vam kažem, od jučerašnje do današnje sednice kontaktirao me je veliki broj i roditelja i prosvetnih radnika. Neki od njih su bili za štrajk. Promenili su mišljenje. Promenili su mišljenje jer ne žele da ih više niko izjednačava sa onim bitangama od juče, koji su gađali i prosvetne radnike koji se ovde nalaze u sali, koji su gađali i zdravstvene radnike, koji su gađali i Mariju Zdravković, direktoru Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“, koja je ljudima spašavala živote za vreme korone.

Zahvaljujem, još samo par rečenica.Dakle, ovde smo rekli i pričali o dijalogu. Ako je iko za dijalog, to je ova vlast. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sve vreme poziva na dijalog. Ko je odbio dijalog? Rektor i Rektorski kolegijum.Prema tome, predsednik Aleksandar Vučić, koji je spasio Srbiju ovih dvanaest godina, zahvaljujući njemu rekonstruisane su i brojne škole, i osnovne i srednje škole, i fakulteti i povećane su plate zaposlenima u obrazovanju i sada ispunjavamo sve i studentima i zaposlenima u obrazovanju. Moramo da pokažemo poštovanje prvenstveno prema državi Srbiji, prema ovom svetom grbu i svetoj našoj zastavi. Ne smemo nikada dozvoliti da bilo ko radi protiv Srbije. Prema tome, svi za Srbiju predvođenu Aleksandrom Vučićem i živeće Gavrilo!

od srca zahvalim onim narodnim poslanicima koji su pokazali izuzetnu hrabrost i učestvovali u ovoj raspravi, ne samo tokom jučerašnjeg dana, nego i danas, a posebno da se zahvalim onim narodnim poslanicima koji dolaze iz redova opozicije, a koji su uprkos tome što će, sigurna sam u to, ako već nisu, biti do kraja ovog dana vrlo stigmatizovani, učestvovali ili makar pokušali da učestvuju u ovoj konstruktivnoj raspravi. Mislim da jeste vredno da se pomenu njihova imena, jer mislim da je vredno i to što su se spremili i došli sa argumentima da učestvuju u raspravi zajedno sa svima nama ovde koji smo pred njima, ne samo mi kao predstavnici Vlade, pre svih ministarka zadužena za prosvetu, nego i sa svima vama koji sedite prekoputa njihovih klupa.U tom smislu, zahvaljujem se pre svega na hrabrosti dr Ani Jakovljević, Željku Veselinoviću i Branku Pavloviću, a neka mi ne zamere oni čija imena nisam uspela da stavim na papir, ali nadam se da će se u ovim mojim rečima prepoznati. Zašto je ovo važno da kažem? Zato što sam i sama imala prilike da se suočim sa takvom vrstom stigmatizacije ili nasilja onda kada razumete da su društvene okolnosti takve da stavljate državu i neke više interese ispred svog ličnog partikularnog interesa. U tom smislu je veoma važno, ali mi je isto tako u isto vreme i žao što oni nisu ostali do kraja da učestvuju u raspravi i možda dobiju odgovore na sva ona pitanja koja su ovde potpuno legitimna, u skladu sa svojim dužnostima i nadležnostima postavili i članovima Vlade, ali i kolegama koje sede prekoputa.Za građane Srbije mislim da je više nego važno da kažemo da je ovo trenutak i da u stvari izrazimo zahvalnost i predsedniku Vlade Milošu Vučeviću i njegovom timu i naravno ministarki prosvete što su uspeli u ovakvim društvenim okolnostima da postignu jedan širok društveni konsenzus o temama koje nisu nimalo lake i u okolnostima koje isto tako nisu lake.Veoma je važno da napomenemo i koji su to univerziteti, odnosno predstavnici univerziteta koji su učestvovali u postizanju ovog društvenog konsenzusa. Dakle, radi se o Rektorskom kolegijumu, odnosno predstavnicima Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, u Kragujevcu, u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao što je narodni poslanik Edin Đerlek pomenuo malopre, tako je, Univerzitet u Novom Pazaru.Ono što su postigli oni koji su bili voljni da sednu za sto i da za stolom razgovaraju o ozbiljnoj društvenoj i političkoj krizi u ovoj državi mislim da je u nekoliko navrata ovde više nego jasno istaknuto i ja neću ulaziti u pojedinosti, ali mogla bih da napravim jedan sažetak. To je da će studenti koji već u ovoj godini studiraju imati mogućnost da studiraju po povoljnijim uslovima nego što je to bilo ranije, mislim pre svega na budžete koje, ne sumnjam, u stvari formiraju njihovi roditelji. Dakle, 50% obaveza prema državi će biti preuzeto upravo na leđa države. Dobili su univerziteti jednu široku autonomiju, ja bih rekla slobodno, mnogo širu nego što su mogli to i da očekuju, jer verujem da kada sednemo za sto, svi polazimo od pretpostavke da je nemoguće ispuniti baš sve zahteve koji su ispunjeni, ali kao što rekoh, ispunjen je konsenzus i oko te široke autonomije.Ono što je važno reći jeste da ovo nije došlo besplatno ili samo željom političara da se situacija u zemlji reši. Ovo je došlo tako što je ministar finansija praktično pronašao novac tamo gde ga nema i obezbedio, možete to i sami da se uverite, jer se ovi zakoni nalaze javno dostupni, odnosno predlozi zakona, na sajtu Narodne skupštine. Samo ova intervencija, nazovimo je tako, koštala je 11 milijardi dinara, neka me ispravi ministar finansija ako sam pogrešila, ali ukupno 18 18 milijardi32/3 MZ/JGdinara. Dakle, ne radi se o malom iznosu. Radi se zaista o gotovo pa nadljudskim naporima da se, u trenutku kada se uveliko realizuje budžet i aktivnosti Vlade Republike Srbije planirane u prošloj godini za ovu, pronalaze sredstva kako bi se odnosno četvrti zahtev studenata i mnogo više od njega realizovao. Kažem - mnogo više, jer se ovde ne radi samo o zakonima koji se odnose na visoko obrazovanje, ovde se radi o zakonima koji se odnose i na onu decu koja pohađaju predškolsko i na onu decu koja pohađaju osnovno obrazovanje, ali i na one koji idu u srednje tom smislu mi dozvolite još nakratko da se osvrnem na nešto o čemu nije bilo reči u Domu Narodne skupštine, mislim da građani moraju da se upoznaju sa tim. Dakle, mimo ovih aktivnosti koje se odnose na aktivnosti Ministarstva prosvete, tu su i aktivnosti koje se i te kako nadovezuju na one koji su zaposleni u prosveti, a nemaju direktno veze sa Ministarstvom prosvete. Jedna takva aktivnost dešava se upravo i vrlo je dostupna građanima Srbije i mislim da do kraja ogoljava licemerstvo pojedinih profesora koji i te kako intervenišu i utiču na to da pojedini studenti učestvuju u blokadama univerziteta.33/1 JJ/IR 16.30 – 16.40Dakle, naime u ovom trenutku, a javno je takođe dostupna informacija, te molim sve one koji gledaju ovaj program, a i vas kao narodne poslanike, da se upoznate sa tim. U okviru Fonda za nauku odobreno je, odnosno u Fondu za nauku odobreno je 24 miliona evra na program koji se odnosi na podršku, projektima koji se odnosi inovaciju i na preduzetništvo, prijavilo se 718 u ovom trenutku ako me sećanje ne vara, dakle, projektnih aktivnosti. U tim projektnim aktivnostima, po slobodnoj proceni može da učestvuje koliko god hoćete broj profesora, odnosno istraživača koji će biti aktivni, ali ako pretpostavimo da na svakoj od ove projektne aktivnosti učestvuje između 10 i 12 profesora, da ćemo onda doći do broja koji je mnogo veći i obuhvata sigurno profesore koji su u ovom trenutku i u blokadi.Dakle, sa jedne strane blokirate mogućnost studentima da u redovnom roku završavaju svoje fakultete, jer nije tačno da vas svi studenti apsolutno podržavaju nego učestvujete u tome da u stvari dobijate sredstva sa neke druge strane. Kao majka, a ne želim, na to poslednje želim da se pozivam, jer zaista moram da se pozovem, mislim da ove aktivnosti snažno utiču na to šta se dešava u prosveti na nižim nivoima obrazovanja.Apelujem i na nastavnike, da kao što je ovo bio dobar primeru, ukoliko imaju poteškoća ili žele da podstaknu dijalog o važnim pitanjima u našem društvu, da sednu za sto, naša ruka je pružena, vrata su otvorena i dođite da razgovaramo, nemojte da radimo u korist štete naše dece koja zaslužuju i imaju pravo na obrazovanje i osnovna, ali kao što i ministarka prosvete rekla, dajte da i u 21. veku bez obzira što nije obavezno

Zeleno-levog fronta, kojih nema i niko neće obrazlagati.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Ne želi reč.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.33/2 fronta.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu, i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona, u načelu, u pojedinostima i

otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta i dalje ih nema u sali.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zeleno-levog fronta.Na član 5.

fronta.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu, i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona, u načelu, u pojedinostima i

Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici

Pomaže Bog, mafijaška napredna družino, mislili ste da će ovako olako da se završi, pretpostavlja da neće niko biti tu da vam u lice kaže šta ste, ko ste i šta radite zadnjih 13 godina sa ovom zemljom.Ako

To da znate i sada i ubuduće, nećete mi vi kriminalna organizacija SNS odlučivati kada ću ja ovde da uđem i kada ću da vas podsetim da ste mafijaška družina, kao što jeste. Okupio je Vučić gomilu robova oko sebe, metnu ih ovde da ispiraju svima mozak ceo dan danas. Ja se samo pitam…

A vas molim, da ne zloupotrebljavate činjenicu da sam vam rekla da možete da govorite i tiše jer vas dobro čujemo. Da li ćete da vičete, možete kolega Parandiloviću, nismo zabranili da vičete u mikrofon ako vam je to manir.Prijavite se ponovo, ja ću da vam dam reč, vodite računa o kvalifikacijama, jer ću vam je i oduzeti kad god budete izgovorili teške kvalifikacije. Hvala vam i sada izvolite. Vi ste reč trebali da oduzimate ovoj naprednoj mafiji ovde koja već deset sati ispirava mozak ovde. To ste trebali da radite, jer je ovde bilo uvreda i za prosvetne radnike i mnogi su profesori nazivani bednicima

mi da mogu i ja, a vi znate da ja imam dovoljnu dozu upornosti kao i vi.Šta sam trebala ili nisam trebala, dozvolite da procenim sama. Šta ću uraditi vrlo civilizovano i pošteno unapred sam vam rekla. Ja vas molim, ne vi, ne bih dozvolila ni da bilo ko vas vređa, prema tome, molim vas da svoje obrazlaganje ovog amandmana svedete na civilizovanu meru. To je sve što od vas tražim. Imate svoje vreme, iskoristite ga kako hoćete, ali morate govoriti o amandmanu koji ste podneli i o zakonu koji je na dnevnom redu. Hvala vam. Sve ovo gospođo Paunović što vi meni pričate trebali ste da pričate ovde u prethodnih nekoliko sati kada je bespredmetna rasprava bila. Dakle, vi ste ovde predsedavajući, treba da poštujete Poslovnik,

koju je okupio Vučić ovde da robuje njemu i da pravi milione i milijarde i da prave zgrade. Ako vam smeta moj ton, vi stavite štapiće za uši. Ne znam šta da vam kažem drugo. Ja pričam onako kako ja hoću da pričam.Dakle, pričam.Dakle, mafijašku družinu je tu skupio, sedi ispira nam mozak deset sati ovde i mislite da neće niko ništa da vam kaže, kad su Srbi potpuno otupeli. Da možete da vršite lobotomiju ovde, da razvaljujete ovu državu po šavovima. Ovde nema ni jedne institucije normalne u ovoj zemlji. U ovoj zemlji ništa ne funkcioniše. Sve ste bre razmontirali i očekujete neko poštovanje, da neko bira reči prema vama, prema skupini robova.Trinaest godina razvaljujete ovu državu, koje poštovanje hoćete? Zašta da vas poštuje? Dajte mi jednu stvar zbog čega bi ja vas poštovao, jednu jedinu. Ja je ne vidim. Nema oblasti u ovoj zemlji koju niste razvalili, sve ste devastirali, sve ste zgrnuli u džepove i sve vam je malo i šta hoćete, poštovanje? Nema poštovanja i neće ga biti. Možete da skičite do sutra koliko hoćete. Pravo da vam kažem niko ni skiči, a ja ću iskoristiti svoje pravo, izričem vam opomenu. Ne treba mi aplauz, ja vas molim. Niti sam od vas tražila poštovanje, tražila sam da poštujete ovaj dom, naivno verujući da vas je prošlo ono od juče.Milenko Jovanov, pravo na repliku, dva minuta.Izvolite. Nema potrebe za dva minuta želim samo da kažemo da sam i na ovaj oblik života i njegovo iskazivanje nečega, nekih zvukova, nećemo osvrtati uopšte, može da priča šta hoće. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li želite reč?Reč Rističević** Ja ću samo da kažem da ove kvalifikacije nisu bile normalne. Dakle, ja dopuštam da u Skupštini sede s jedne strane ljudi koji su za državu, sa druge strane ljudi koji su protiv države.Dakle, da naši građani zaključe sami da li će da podrže ove sa moje strane koji su za državu, ili će da podrže one koji danima rade protiv države, devastiraju grad Kraljevo, fizički nasrću na građane Republike Srbije i pri tome nas koji smo za državu nazivaju mafijaškom organizacijom, a taj isti je nekoliko godina bio član, pristalica i imao više koristi od te navodne mafijaške organizacije, nego ja sam. ne mogu da razumem takve pendžetirane obraze, osam godina od 13,

član 2. su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Borislav Novaković, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, Nenad Milojičić, Ivana Rokvić, dr Ana Jakovljević, Ana Eraković, Aleksandar Jovanović, Snežana Rakić, Miloš Parandilović, Dragan Ninković.Miloš Parandilović, izvolite.34/2 Vidite kako možete da budete malo bar pravični kad hoćete, samo treba malo da se potrudite, ali ste mogli isto tako da prekidate, ponavljam, i ostale kolege kad su ceo dan danas vređali i prosvetne radnike nazivajući ih koje kakvim imenima, a i studente, a Bogami i srednjoškolce. To su radili dok ste vi sedeli tu. Da, da vi dok ste sedeli. Ja bih voleo da obrazložite zbog čega izričete opomene, jer vi možete da izreknete sad pet za redom ovde.Ja nemam problem sa njima, ali ste dužni da obrazložite zbog čega ste izrekli opomenu, da ne pričam kako kršite ovaj dnevni red, kako držite sednicu u situaciji, kada ona nije moguća da se drži. Kad bi svaki normalan šef parlamenta prekinuo sednicu, dok se ne obezbede uslovi.

jer ništa drugo ne znaju osim da slušaju šefa šta će da im kaže, a potajno ga svi mrze. E, to ste vi. I ljutite se kad vam kaže da ste kriminalna organizacija. Hoćete da pričamo satima ovde o kriminalnim radnjama samo u Beogradu, o zgradama,

se“.Kolega Šćekiću, ako još jednom čujem dobacivanje koje ste upravo uputili, izreći ću opomenu i vama.Kolega Milenko Jovanov, pravo na repliku.Izvolite.

Ja stvarno ne znam šta je to što on njima može da kaže, a oni će da slušaju. To je valjda, kad oni čuju i kad kažu, evo nam ga šef, pa okače sliku na zid, pa ono iz pogleda, iz lica zasija mudrost, pamet i sve ostalo. I još jednu stvar da kažem i da se više ne osvrćem na ovo.Dakle, nema on šta da brinem i da se plaši lobotomije to za njega apsolutno neprimenljivo. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Borislav Novaković, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, Nenad Milojičić, Ivana Rokvić, Ana Jakovljević, Ana Eraković,

pričao si najgore o Vučiću na konferenciji za štampu u svom rodnom mestu, postoji Jutjub snimak koji možeš da pogledaš, a mogu ja da ti ga pustim, ako si zaboravio. I ti pričaš o Aleksandru Vučiću. Bio si spreman i tada i sada da budeš sluga svakog režima, samo za dobru apanažu i nemoj da mi morališeš i da mi deliš lekcije. Ti? **Miloš Parandilović** Pa briše se, pobrisaćemo mi vas sve, samo treba vremena, nemojte da se brinete. Svi ćemo mi vas da zbrišemo. Nećete biti ponosni što ste bili deo ove družine.34/3 Ja verujem da imate tu ambiciju, do juče možda i nisam verovala, od juče verujem da biste i fizički da nas brišete, ali vas molim, sad ne razgovaramo o tome šta su vaše ambicije u odnosu na bilo koga od nas pojedinaca, nego o amandmanu koji ste predložili, a on glasi – briše se.I nemojte, ne mogu da vam vratim vreme da pričate sve što nema veze sa amandmanom. Sada ste izazvali repliku, Milenko Jovanov s pravom, pominjanje, izvolite. **Milenko Jovanov**

dva, i kada nisam bio na ovoj strani, razlika je samo u tome što je on bio na toj strani i mi smo se mimoišli. Ja sam došao da podržim one koji se bore za Srbiju, a on je otišao da podrži oni koje je ruše. Tu je razlika između nas dvojice.

su moji bili po poreklu ravnogorci, ali da nam nikada nije palo na pamet da menjamo kralja za Tita. Ima ovde kolega koji su profitirali na zalaganju za kraljevinu, dakle pridružili se po osnovama obrazovanja nama, da bi profitirali, a onda su kralja zamenili za Đilasa. I verovatno na tom Jutjubu, koji on pominje, verovatno ima i toga. I da ga podsetim po osnovama obrazovanja, da je ova navodna mafijaška organizacija zaposlila 500 hiljada ljudi, više od 500 hiljada ljudi, a da je njegov sadašnji kralj Đilas, toliko ljudi i malo više otpustio. Hvala.

Polako Jovanov, pokazaću vam.Ako vi dozvolite, ja sam vrlo rad da izađem kolegi Jovanovu u susret, da mu pokažem njega kako izgleda u ogledalu, pošto je zaboravio.On kako se prikači na neku novu vlast, on zaboravi sve što je bio.

ja sam se juče poprilično nagutala onog vašeg dima od suzavca i dimnih bombi. Ne mogu da se nadvikujem sa vama. Mogu sa vama da probam da razgovaram civilizovano.Sve što imate potrebu da objasnite Milenku Jovanovu, to morate uraditi van ove plenarne sale.Ovde sale.Ovde trebate da svima nama i građanima Srbije objasnite svoj amandman koji takođe glasi – briše se, ali, izvolite, imate na to pravo.Samo se prijavite.Izvolite.

ćete.Marina Raguš ni juče, ni danas nije prisustvovala ovoj sednici.Vi ste pomešali sednice i to nije ništa novo, ali ja vas molim…Ne mogu ja da se nadvikujem, kolege, ni sa vama. Ne odnosi se to samo na gospodina Parandilovića.Molim vas, ovde ima dosta amandmana i svi su – briše se.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Novaković, Stanković, Đokić, Milojičić, Rokvić, Jakovljević, Eraković, Ivanović, Rakić, Parandilović i Ninković.Reč ima gospodin Ninković. Prvo jedno pitanje. Da li svaki amandman koji dođe ovde u plenum mora da prođe određenu proceduru, pa između ostalog i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo?(Milenko Ne.)Kako ne? Mora da prođe. Ovaj amandman nije prošao, kao ni jedan drugi amandman koji nije prošao, ali to vas nije briga, ne poštujete zakon, ne poštujete Ustav.Niste ga ni juče poštovali kada ste trebali da prekinete Skupštinu jer nisu bili stvoreni uslovi. Niste poštovali ni kada smo usvajali budžet, kada ste prekršili i Ustav.Želite da koristite ovu Skupštinu samo da bi prikazali neko blagostanje, da je u Srbiji super, da cveta, da su nam plate sjajne, da pravite danas jedan narativ kojim, nažalost optužujete prosvetne radnike nazivajući ih prosvetnim neradnicima. Zaista sramno i jadno. To je sramota da izgovarate. Ti ljudi uče našu decu.35/2 GD/MPOkrivljujete njih, a pridvoravate i dodvoravate se studentima da su oni u pravu i tobož vi sada hoćete deo nekih zahteva da ispunite kada su vas stisli uz zid i ne znate šta dalje da radite.Ljudi, Srbija se probudila.

prosečna plata 79.000 dinara. Znači, više od pola građana Srbije prima nju i manju od nje. Kako studente da izdržava sa tom platom

Hoću da završim samo ovo što sam počeo.Niste ispoštovali proceduru, kao što je nikada ne poštujete, ali vama to ne smeta. Ja sam samo zarad građana Srbije hteo da kažem niste ispoštovali proceduru oko amandmana, a manje-više to vas i ne zanima.Hvala. Vi ćete meni pomoći sa članom Poslovnika koji to uređuje i govori da ste vi u pravu i ja ću zaista onda time da se pozabavim.Za sada vam hvala što ste civilizovano govorili i hvala vam što ste mi vratili veru.Ja sam jutros u jednoj televizijskoj emisiji rekla da sam ubeđena da postoje poslanici opozicionih parlamentarnih stranaka koji znaju da je dijalog važan i da je učešće u raspravi važno.Vas dvojica ste, drage kolege, potvrda mojih nadanja i hvala vam na tome.Idemo dalje.Na

Čekajte da vam kažem, da vam ne bih trošila vreme sada dok se ubeđujete sa nama. Nismo mi napisali, sistem sam oduzima vreme.Govorile su vaše koleginice. Verujte nam da imate dva minuta.Iskoristite ih pametno.Javite se ponovo, daću vam Kada smo krenuli iz poslaničkog kluba, u sistemu je stajalo 2,22. Šta se sa tih 2,22 u međuvremenu desilo, ne znam, ali pošto u ovoj zemlji sve nestaje, najmanji je problem da nestanu i naši minuti.Ništa nije sporno, samo vi mene pustite pričam.Dakle, vi ste rasturači ove države. I od toga se nećete oprati pred srpskom istorijom nikada, niko od vas.Ja nisam došao ovde da vama podilazim, niti vi mene treba da hvalite, nego da vam kažem da ste mafijaška skupina Aleksandra Vučića i možete da mi izričete opomenu… Nisam ja vas uopšte hvalila.Niste vi razumeli moju konstataciju.Nemam ja šta vas da hvalim ili da kudim.Ja

stav 2.Ja bih samo zamolio da ovako dubokoumno i širokopojasno obrazlaganje ovog amandmana u koji je očigledno uložen jedan ozbiljan intelektualni napor, meni bude samo pojašnjeno šta piše u članu zakona čija se izmena predlaže sa ovim „briše se“ i ako može da mi se pojasni šta će se dobiti ukoliko se član ovog zakona izbriše i to bi bilo nešto čime bi prestali da vređamo dostojanstvo ovog parlamenta i radili po amandmanima na način na koji treba da radimo.Hvala.